Forseti vill upplýsa að Alþingi hafa borist undirskriftalistar þar sem 43.423 kjósendur hafa skrifað undir kröfu um nýja stjórnarskrá. Erindið ásamt undirskriftalistunum mun liggja frammi á lestrarsal.

Iðnir spanna, eins og allir vita, allt frá skósmíðum upp í rafiðnir og byggingariðnir og móta augljóslega allt líf okkar. Oft er sagt að staða þessara greina sé mælikvarði á lífsgæði og velmegun þjóða. Ég skil eftir þá spurningu hér hvort við séum góð í þessu eða ekki. Núna er hljóðlátlega verið að endurskoða allt regluverk og umhverfi iðngreina í landinu. Við höfum lítið fregnað af því í þessum sal.

Ég get líka sagt sem svo að endurskoðun á þessu regluverki er jafnan tímabær á hverju tímaskeiði, en þá er jafn tímabært að tryggja gæði iðngreina og starfa iðnaðarmanna og tryggja að fullnægjandi verkþjálfun iðnnema fari raunverulega fram, að tryggja bestu þekkingu og varðveislu hennar og tryggja meistaraskyldar iðngreinar jafnt sem þær frjálsu og ríghalda í fagmennsku, með öðrum orðum, slaka ekki á kröfu um löggildingu.

námið sé opið framhaldsskólanám og að hægt sé að komast lengra ef menn vilja, á efri stig. Þannig að þegar allt kemur til alls og hugmyndin um að stofna hér handverksstofnun eða iðnstofnun til samræmingar, er ljóst að við höfum verk að vinna.

Það er tilefni til að minnast þess. Árið 2009 vildi Framsóknarflokkurinn boða til stjórnlagaþings og fyrir kosningar 2013 var Framsóknarflokkurinn hlynntur endurskoðun stjórnarskrárinnar og ætlaði að beita sér fyrir því að klára málið á komandi kjörtímabili. Við vitum öll hvernig það fór. Fyrir kosningar 2017 var það stefna Vinstri grænna að, með leyfi forseta, „ljúka þeirri vinnu sem hófst með þjóðfundinum 2009 og klára nýja stjórnarskrá sem byggir á tillögum stjórnlagaráðs“. Hvorugur flokkurinn hefur staðið við gefin loforð. Eini heiðarlegi ríkisstjórnarflokkurinn í þessu máli er kannski Sjálfstæðisflokkurinn. Óheiðarleikinn þar snýr að lýðræðinu, að stjórnarskrárgjafinn fær ekki að ráða. Allir ríkisstjórnarflokkarnir svíkja þar lýðræðislegar niðurstöður. Í gær spurði hv. þm. Helgi Hrafn Gunnarsson forsætisráðherra hverjar væru hinar augljósu, skýru og sannfærandi skýringar á því að vikið væri frá þeirri vinnu sem byggði á tillögum stjórnlagaráðs, eins og Feneyjanefndin kallaði eftir. Með öðrum orðum: Af hverju fór Vinstrihreyfingin – grænt framboð ekki eftir kosningaloforðum sínum? Svarið, eins og ég skildi það, var stórkostlega áhugavert. Þar rakti forsætisráðherra að ábendingar Feneyjanefndarinnar við frumvarp stjórnlagaráðs frá 2013 2013 væru einhvern veginn svo alvarlegar að ekki væri hægt að halda áfram með málið og það ætti bara að gera eitthvað allt annað. Samt ekki það sem var lofað fyrir kosningarnar. Síðan sagðist forsætisráðherra vilja efnislega umræðu um þær tillögur sem byggja á frumvarpi stjórnlagaráðs þrátt fyrir að hafa allt kjörtímabilið lokað þær umræður á einhverjum formannavettvangi. Mótsagnirnar eru magnaðar. En forsætisráðherra gefst tækifæri til að eiga efnislega umræðu um málið á morgun þegar mál Pírata, Samfylkingar og þingmanna utan þingflokka kemur á dagskrá. Forseti. Ég óska eftir viðveru forsætisráðherra í þeirri efnislegu umræðu eins og 1. umr. máls gerir ráð fyrir.

Frumvarpið lætur kannski ekki mikið yfir sér. Menn líta kannski svo á að þetta sé eitthvað sem við tökum sem gefinn rétt í íslensku samfélagi. Langflestir kjarasamningar innihalda einhvers konar ákvæði um það að fólk geti sinnt börnum sínum þegar þau eru veik þótt það sé svolítið mismunandi eftir kjarasamningum. Þetta hefur hins vegar ekki verið innleitt í íslenska löggjöf og kannski orðið löngu tímabært.

sem fjallar um það hvort og hvernig við getum skilgreint að hvert barn hafi jafn mikinn rétt, þ.e. að rétturinn sé ekki bundinn við foreldrið eingöngu því að þá getum við t.d. lent í þeirri stöðu að börn sem eru í stórum barnahópi

í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, þ.e. að skilgreina með sem ítarlegustum og skýrustum hætti þau réttindi sem börn eiga. Það er líka verið að reyna að tryggja þarna að öll börn í íslensku samfélagi eigi sama rétt.

Það var ánægjulegt að lesa um þetta í fréttum. Ég segi það að þótt maður standi hér sem þingmaður þá er það oft svo að maður fréttir af nefndastörfum í gegnum fréttirnar.

utanaðkomandi aðila til að aðstoða spítalann með þetta brýna verkefni. Núna í morgun, og reyndar síðustu vikur líka, hafa borist af því fréttir að að einkaaðilar sem þekkja til í þessum rekstri og hafa nú þegar slíkan rekstur með höndum við það að reka heimili fyrir eldri borgara,

Þau eru auðvitað til þess fallin að nýta í þessum tilgangi. Ég vil hvetja hv. velferðarnefnd til þess að halda svolítið utan um þetta mál, láta ekki umræðuna í gær nægja heldur taka málið upp ítrekað og reglulega

þess efnis að við setjum nýja stjórnarskrá, grundvallaða á frumvarpi stjórnlagaráðs. Fyrir helgi lögðu tveir þingflokkar og tveir þingmenn utan þingflokka fram frumvarp sama efnis,

Mig langar að endurvarpa nákvæmlega þeim punkti. Það er gott og blessað. En það felur í sér að það eigi að nýta þá gagnrýni til þess að bæta málið. Það er ekkert því til fyrirstöðu.